kasnije. **Leko, Josip (SDP)** Idemo na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 836.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 Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zastupnici u Hrvatskom saboru. razlog donošenja zakonskog prijedloga je usklađivanje sa direktivnom Vijeća 2013/51 EURAT-om od 22.listopada 2013.godine o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Bitni elementi ovog zakonskog prijedloga su prije svega propisuju se zahtjevi za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Ovlašćuje se ministar zdravlja pravilnikom da propiše parametre radioaktivnosti u vodi za ljudsku potrošnju. Ovlašćuje se ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost da ovlasti službeni laboratorij za ispitivanje parametara radioaktivnosti u vodi za ljudsku potrošnju. I ovlašćuje se ministar zdravlja na donošenje godišnjeg plana monitoringa odnosno praćenja parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju na prijedlog Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika nezavisnih zastupnika Kajin-Grubišić. Nema ih, gube pravo na raspravu. I ime Kluba zastupnika SDP-a Vanja Posavac. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će donošenje izmjena i dopuna Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Naime, voda namijenjena za ljudsku potrošnju izuzetno je značajna za ljudsko zdravlje, te je nužno održavati visoku kvalitetu te vode i osigurati primjenu najviših sigurnosnih standarda za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja. Također potrebno je daljnje usklađivanje domaćeg zakonodavstva s propisima EU na području vode za ljudsku potrošnju, te smatramo da su ove izmjene i dopune opravdane i nužne. Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju uređuje se zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležno tijelo za provedbu zakona i način izvješćivanja, obveze pravnih osoba, način i postupanje, izvješćivanja kod odstupanja od parametara, a sve u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Zakonskim prijedlogom proširuje se područje primjene Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisivanjem zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnu, te vrijednosti parametara, učestalost i metode za praćenje radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju. Na razini EU u studenom 2013.godine donesena je Direktiva Vijeća od 22.listopada 2013.o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Države članice obvezene su uskladiti nacionalno zakonodavstvo s odredbama direktive do 28.studenog 2015.godine i o tome obavijestiti Europsku komisiju. Upravo je s ovim prijedlogom zakona definiraju pojmovi sadržani i u navedenoj direktivi kao što su radioaktivna tvar, indikativna doza ili ide i vrijednost parametara. Također proširuje se ovlast ministra nadležnog za zdravlje da pravilnikom propiše i parametre koji se odnose na radioaktivnost u vodi za ljudsku potrošnju. Ovim se zakonskim prijedlogom propisuje i ovlast ravnatelja Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost da prema posebnim propisima kojima je uređena radiološka i nuklearna sigurnost ovlasti službeni laboratorij za ispitivanje parametara radioaktivnosti u vodi za ljudsku potrošnju. Dopunjuju se također odredbe važećeg zakona o godišnjem planu monitoringa, dakle praćenja parametara u vodi za ljudsku potrošnju ovlašćivanjem ministra nadležnog za zdravlje na donošenje godišnjeg plana praćenja parametara radioaktivnih tvari u vodi. Na prijedlog Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost najkasnije 60 dana prije početka kalendarske godine dok je uloga koordinatora o provedbi plana monitoringa dodijeljena Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost. Ovim će zakonom biti prenesene samo neke ključne odredbe direktive te se ovlašćuje nadležni ministar da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladi odredbe pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju s odredbama ovog zakona i radi daljnjeg osiguravanja prijenosa u nacionalno zakonodavstvo direktive Vijeća. Provedba ovog zakona ne traži dodatna financijska sredstva, a kako je uistinu kvaliteta vode iznimno važna za stanovništvo RH klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona o to po hitnom postupku. Hvala. Hvala i vama kolegice. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Stjepan MIlinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa evo čuli smo koliko je značaj i važnost vode uopće, a naravno posebnu pozornost zavređuje voda za ljudsku potrošnju. I toga se uvije sjetimo svake godine 22.veljače kada je Međunarodni dan voda. I uvijek nanovo se sjetimo da je to važno, ali isto tako prisjetimo se onih podataka da gotovo četvrtina svjetske populacije nema pristup zdravstveno ispravnoj vodi. I tu uistinu jedna neravnomjernost ja bih rekao vlada. A što se nas tiče mi smo na 4.mjestu u Europi po zalihama vode. I u tom smislu nam na neki način zavide i zemlje i Italija i Španjolska i mnoge druge i onda si ja pomislim kako bi to bilo lijepo kada bi BDP bio na toj razini. A da ne govorim o standardima oni potrošnji vode neke od ovih zemalja po 300 litara dnevno koriste vode, a mi smo u onom donjem dijelu. za ljudsku potrošnju zahtjeva i zakonski okvir, ali i određenu kvalitetu. Mene su kao maloga učili da voda mora biti bez boje, okusa i mirisa. tehnologija na daleko većoj razini i tu su i biokemijske analize i sve ostale i zakonski okvir je jasan. Već i mislim 2007. Zakon o hrani pa onda onim pravilnikom i ovim zakonom iz 2013. je isto tako propisno dakle obveze i onih koji distribuiraju vodu i sve ovo o čemu je govorila kolegica Posavac pa nema potrebe da to ponavljam. I to je bilo sukladno dakle onoj direktivi iz 1998. Ali je u međuvremenu donesena ova direktiva 2013./51 i ona dakle zahtjeva da bude radiološka jednostavno sigurnost glede radioloških tvari u toj vodi. I mislim da je tu sve jasno rečeno koje su to obveze, na koji način se ovlašćuje dakle ravnatelj Državnog zavoda za radiološku, nuklearnu sigurnost pa koje su ovlasti ministra, isto tako je jasno rečeno. Ali što se tiče ove neravnomjernosti i toga mislim da je red nekoliko rečenica u tom smislu reći da i u našoj Domovini postoje određene vrlo jasne neravnomjernosti. Iako ovaj program vodoopskrbe jasno kaže da do 2015., do kraja 2015. 94% kućanstava bi trebalo biti priključeno na ispravnu vodu za ljudsku potrošnju što nije slučaj. A postoje velike razlike, velike razlike. Najbolja je koliko znam u Primorsko-goranskoj županiji vodoopskrba i u u Istarskoj koliko znam a recimo u Bjelovarskoj je negdje ispod 50%. I u tome dijelu dakle iz lokalne samouprave čelnici koji se zalažu ulažu neizmjerne napore kako bi prije svega osigurali kvalitetnu vodoopskrbu. To je bitno naglasiti, kvalitetnu vodoopskrbu. I veliki su trud uložili. Znamo da je 2010., 2010. da je bio, da su komunalna poduzeća, nekih 30 projekata su predvidjeli, projekata su predvidjeli a znam da je do sada samo realizirano koliko znam Poreč, Osijek i još jedno a ovi drugi stoje. I sada bi bilo to vrlo važno pitanje postaviti. Jer ako mi hoćemo vodu kvalitetnu, ispravnu, dakle vodoopskrbni sustav koji treba je, događaju se incidenti i tako i tako. Pa smo čitali prije kratkog vremena da je u Ivankovu nađen arsen, da je u Šibeniku bila nafta, mogući su incidenti ali ako ima kvalitetan vodoopskrbni sustav on sigurno na neki način jamči da se može dobiti i kvalitetna voda što nije slučaj poglavito u ruralnim područjima o kojima ja govorim često puta ponavljam da jednostavno ne zadovoljava ta pitka voda. Da ne govorim o onim nitratima koji se nalaze u vodi i uzrokuju anemiju kod djece itd…. To je vrlo važno pitanje i u tom dijelu se veliki problem pokazuje. Zakonu o gradnji, novom o Zakonu o gradnji gdje će mnoge te, ljudi su uložili u projektu dokumentaciju, u ishođenju radnih dozvola, da će jednostavno izgubiti i da neće se moći a puno se pomaže na to da će se od ovih sredstava od EU fondova izvući sredstava izvući u tom dijelu želim reći uz onu napomenu da ćemo i podržati naravno ovaj zakon jer on je jasan da će on ovu radiološku sigurnost, iako na nije odgovoreno što je sa onim bušotinama na Molvama i ostalima, što se od njih. Bilo je pitanje i u tom smislu što se događa i to zahtjeva posebnu pozornost. Ali mislim da se treba skrenuti i pozornost na izgradnju vodoopskrbnog sustava koji bi omogućio kvalitetnu opskrbu vodom i zato mislim da na tome treba ustrajati a naravno a stalno se govori da su mogućnosti iskorištavanja tih sredstava velika što u praksi nije slučaj. Evo u tom smislu mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona ali uz ovu pripomenu koja sigurno zavrjeđuje pozornost. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Đurđica Sumrak, replika, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Milinković naravno da treba podržati vašu raspravu i svaki zakon koji govori o još boljoj zaštiti kvalitete voda. A važno je to zbog toga sada ona jedna rečenica koja je uvijek …/Govornik se ne razumije./… ponavljamo, voda je izvor života, 80% vode je na zemlji a sukladno tome da smo mi dio te iste zemlje, to da 90% vode je u našem tijelu. Slažem se s vama i što se tiče održavanja vodoopskrbnog sustava i htjela sam reći, već sam to jedanputa tu u sabornici govorila, ono što mi trebamo koristiti i u turizmu i u propagiranju našeg turizma rijetka smo zemlja i u Europi ali i u svijetu koja još uvijek može iz pipe pustiti vodu i piti pa tako i u našim hotelima, tako i u našim stanovima i u kućama. I svakako na kvalitetu treba Ono što smo svjedoci sada osim što se sjetimo da nam je voda važna i bitna i korist vode jest da se sjetimo i svaki mjesec i kada dobijemo račune za vodu, svaki mjesec su oni sve veći i veći računi i zato bi bilo dobro da lokalne zajednice a vi ste jedan od čelnika i upoznati ste sa tim problemom, da se koriste i fondovi europski koji su za to namijenjeni. Znači da se zaista taj vodoopskrbni sustav uredi i kolektori da se ugrade i da čuvamo to što imamo jer kako što je danas važna nafta i vode se ratovi zbog nafte

Zahvaljujem na replici kolegice Sumrak. Pa u svakom slučaju mislim da je nužno naglasiti da je dostupnost i vode i kvalitetne vode za ljudsku potrošnju svugdje treba je naglašavati i uistinu je neprihvatljivo, ovo je, da ne govorim na svjetskim, u svjetskim razmjerima. Ali kod nas ako u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji gotovo 50% kućanstava je priključeno na javno vodoopskrbni sustav, to dovoljno govori za sebe. I u tom smislu izuzetno poštovanje, svaki čelnik lokalne samouprave zavrjeđuje što ulaže neizmjerne napore. I spominjem ovu 2010. kada su pokrenuti izrada projektne dokumentacije i sve potrebite dokumentacije da bi se išlo u realizaciju toga a od čega je realizirano od nekih 30 značajnih projekata za te aglomeracije, neki tri su realizirane ovi drugi stoje pod vrlo opasni, sa velikom opasnosti da će izgubiti budući je novi Zakon o gradnji nastupio da bi mogle jednostavno prestati biti važeće. I u tom dijelu su naravno, ovaj veliki trud, ovaj napor, želja da se osigura kvalitetna pitka voda pada u vodu. A mogućnosti su velike, stalno nam se govori kolike mogućnosti su iz tih europskih fondova pa ako jesu nemojmo otežavati, olakšajmo tim ljudima na neki način da mogu pristupiti tome jer imaju imaju veliki interes, veliku želju a mislim da je to nemjerljivo bogatstvo osigurat kvalitetnu i pitku vodu. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Zlatko Tušak, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Jasno ovaj mali zakon koji govori o vodi za ljudsku potrošnju i usklađivanje sa direktivom Vijeća Europske je samo jedan veći doprinos za sigurnost da imamo zdravu i pitku vodu i jasno da svaka kontrola kada je u pitanju

koja je više nomotehnički. Ja sam očekivao da će u tom dijelu amandman dati Odbor za zakonodavstvo. Radi se o članku 18., pa ja bih vas molio zamjeniče ministra da o tome vodite računa jer u samom članku 18. stoji vam ovako: ministar nadležan za zdravlje će u roku od 30 dana od dana stupanja na ovoga zakona. Ne piše na snagu pa vas molim da kada će biti objavljivan taj zakon u Narodnim novinama da se nomotehnički to ispravi jer ipak mora stajati na na osnovu čega će biti, a to je na osnovu … primjena ovoga zakona. Što se drugih stvari tiče nemamo primjedbe na sam zakon, ali htio bih iskoristiti ovu priliku da možda nekoliko rečenica samo kažem kad je u pitanju voda za ljudsku potrošnju. Onda znademo da negdje na planeti Zemlji oko 70 čini voda. Od tih 70% koje je prisutno vode 97,5% je slana voda, a tek 2,5% je slatka voda i većinu te pitke vode dobivamo iz glečera, a sami moramo biti svjesni da zbog globalnog zatopljenja koje nastaje dolazi do otapanja glečera i imamo jednu situaciju da sve manje imamo imamo pitke vode i praktično dolazimo u opasnost da ovo malo što imamo pitke vode na neki način će se izgubiti i jasno da oni koji upozoravaju da zbog pitke vode bi se mogli voditi i ratovi, su itekako u pravu. Neki kada govore o tome pa lako ćemo, riješit ćemo to pitanje i oni kažu budemo kroz određenu tehnologiju iz morske vode radili slatku vodu, ali onda ste

da imamo radioaktivnosti u vode, ali i na nekim životinjama u moru i jasno da je to opasnost o kojoj itekako trebamo voditi računa. A ne daj Bože da naša Nuklearna elektrana Krško pa da dođe do određene havarije i da se praktično u Savu ta radioaktivnost izlije, radioaktivni otpad i da praktično rijeka Sava bude radioaktivno, koje bi imalo itekako velike posljedice i za sam grad Zagreb koji dio pitke vode dobiva iz rijeke Save. Hrvatska u velikom dijelu ima sreće, prirodnih bogatstava da obiluje sa pitkom vodom i tretira je kao opće dobro. Ali moram i ovdje upozoriti da se sjetimo pred dvije godine da je u Njemačkom parlamentu Bundestagu izglasana odluka da se voda ukida kao temeljno ljudsko pravo. Takvom odlukom otvoren je put velikim korporacijama da krenu u kupnju praktično izvora pitkih voda što dovodi određenu i opasnost kad je u pitanju upravljanje sa pitkom vodom. Hrvatska je, a ovdje su naznačili, zemlja koja je među 30 zemalja u svijetu i negdje treća, neki kažu peta zemlja u Europi sa zalihama pitke vode što je stvarno dobro da nam je takvo bogatstvo priroda dala. Zato o tom bogatstvu itekako moramo voditi računa pa i u dijelu kada se donose ovakve odluke kada je u pitanju upravljanje sa pitkim Kod nas ima negdje oko 30 koncesija sa izvorima pitke vode i one su najčešće davane u koncesiju od 10 do 30 godina, a što je posebno potrebno i naznačiti, da na osnovu pitke vode radi se i dosta veliki biznis. I tu moram reći da iako kažu da kakvoća vode, ona koja je u slavinama je negdje ista sa onim koja se prodaje u bocama, ali dio kompanija itekako radi tu dobar biznis jer negdje ista količina litre vode kao i negdje kubik tj. tisuća puta više vode koja se prodaje u bocama. I jasno tu imamo 5 korporacija ili 5 velikih tvrtki koje itekako u tom dijelu rade dobar biznis. Tu je Agrokor sa Jamnicom i Janom, Podravka sa Studenom, Coca Cola, Sv. Rok i Bistra i Badel 1862 koja prodaje Uniqu. Po nekim podacima sam došao da godišnja potrošnja vode po stanovniku 51 litra mineralne vode i 3 litre izvorske vode, ono što posebno želim naglasiti a to je kad za dobivanje te litre vode koja je u prodaji i flaširana da je potrebno potrošiti dodatne još tri litre vode koja je iste kvalitete kao i ona voda iz slavine što nam itekako treba biti upozoravajući dio da iz ovog dijela kada je pitanje flaširanja vode, a kao što sam i rekao kvaliteta je ista kao i ona iz slavine itekako trebamo voditi računa u samoj potrošnji vode. Jer negdje procjene su da do 2030. godine 47% ljudi će živjeti u područjima u kojima neće biti dovoljno pitke vode. I zato to svoje blago u ovoj Hrvatskoj itekako moramo čuvati. Hvala lijepa. Dražen (HDSSB)** Hvala. Prije 20 godina kad sam bio u Parizu i vidio kako oni nemaju, ne mogu pit vodu iz slavina i svi su masovno koristili tu vodu iz boca. Čitav grad je pio vodu iz boce. Pomislio sam bože, pa ovog nikad kod nas neće biti. Zamisli kako smo mi zapravo sretni da možemo pustiti vodu iz slavine jednostavno je se napiti. I kad je prije desetak, petnaest godina krenula ta priča s tim bočicama plastičnim a koje se pune vodovodnom vodom, pomislio sam pa nije moguće da će itko u Hrvatskoj biti toliko glup ili da će biti toliko bogat da će imati novaca kupovati vodovodnu vodu iz bočice u jednoj državi koja je toliko sretna da ima javne vodovodne sustave koji su zdravstveno ispravni iz kojih se na prostoru čitave države može biti voda. Međutim, bio sam u krivu potpuno u krivu. Dakle, mi jesmo i dovoljno bogati i dovoljno pametni da trošimo ne znam koliko, ali pretpostavljam da se radi o milijunima litara u u ovom trenutku vode iz bočice i da to plaćamo milijune i milijune kuna godišnje u istom, ta je voda kvalitativno u potpuno istom rangu sa onom vodom koju možemo piti iz slavine. I zasigurno ta komparativna prednost koju Republika Hrvatska ima nju treba zaista štititi svim mogućim mjerama, a to je prilika da svatko u Hrvatskoj može iz bilo koje slavine pustit vodu i te se vode napiti znajući da je ta voda zdravstveno, sanitarno i higijensko-epidemiološki potpuno ispravna. Ono što sigurno predstoji pred Hrvatskom to su načini kako da bolje iskoristi vodu iz odvodnje. Tu postoje veliki resursi da se zapravo u budućnosti puno bolje taj sustav koristi. **Zgrebec, Dragica Hvala. Pa je kolega Đurović, potpuno sa opravdanjem upozoravate na taj dio jer prvenstveno kad je u pitanju, hajde mogli bi shvatiti da je zgodno u bočicama imati vodu i negdje kada ste na putu da je imate pokraj sebe, ali to je prešlo u takav način upotrebe vode da to postaje normalno da se pije ta voda i da se troši. I po nekim ovim procjenama da po stanovniku u Hrvatskoj se potroši oko 80 litara te flaširane vode što je stvarno velika količina, a prvenstveno zbog toga da se radi određeni biznis. Ali ono kada vi upozoravate onda se potpuno slažem sa time jer o tome smo i govorili. Čak se taj veliki biznis radi i kada je u pitanju humanitarno doniranje, onda imamo pitku vodu koju itekako bi mogli iz slavine trošiti i distribuirati na određeno područje. Ne, mi je po trgovinama kupujemo i onda dajemo Crvenom križu ili humanitarnim organizacijama takvu flaširanu vodu, da se ona distribuira onda na takvo područje. A jasno da smo mogli ovu vodu iz slavine pretočiti i praktično tisuću puta više za jeftiniju cijenu snabdjeti određena krizna područja. Hvala. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega dobro ste govorili i sada u odgovoru na repliku isto. Ja sam se željela osvrnuti možda na ovu vašu zadnju čuvanje vode. Naime, mi još uvijek u Hrvatskoj peremo ulice, zalijevamo vrtove sa pitkom vodom. To je čuđenje ja bih rekla u nekim dijelovima svijeta, jer na neki način to razbacivamo se sa pitkom vodom. Dobro ste primijetili i što se tiče i kolega kad vam je dao repliku, potrošnje vode u bočicama nikada ona neće biti higijenski ispravnija nego što je ova iz slavina. Jer ovisno o skladištenju tih bočica te su bočice vrlo štetne same po sebi. I vrlo često kad ta voda u bočicama plastičnim stoji duže vrijeme na suncu poslije se metne u frižider, pije se i popijemo bolje da se uopće evo kolega da ustajalu vodu koju ne bi sigurno popili iz čaše. Kad nam stoji u čaši voda pola čaše mi to bacimo, dakle mi se još uvijek u Hrvatskoj ponašamo onako nonšalantno prema vodi a trebali bi zaista svim zakonima štititi vodu, zdravstvenu ispravnost vode, higijensku ispravnost vode ali i svoje količine pitke vode zaštititi i na neki način educirati ljude da svoje vrtove, da ulice konačno komunalna poduzeća ulice peru sa vodom za piće. Hvala. Pa kolegice Sumrak potpuno se slažem da o vodi itekako trebamo voditi računa i tu jako kvalitetnu vodu trebamo čuvati jer Bogom danom jesmo da imamo u Hrvatskoj puno kvalitetne vode i jasno ako o njoj nećemo voditi računa i ovo što vi kažete itekako treba se voditi računa s kakvom vodom će se prati ulice ne mora biti pitka voda i ona za piće nego postoji i nekakva druga voda koja se može itekako za to upotrebljavati. Ali kada ste naznačili ovaj dio vezano za flaširanu vodu onda ne vodimo o tome računa, jer dulje vremena kada stoji ta voda u plastičnim bocama ona baš nije zdrava. Nitko nju ne kontrolira nakon dugog stajanja ili na suncu, u zatvorenom itd. nego ljudi je piju. A ja vjerujem da je onda tada ona manje zdrava i nezdrava od one izvorske koju dobivamo iz slavine. Zato o vodi jako moramo voditi računa. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Igor Kolman. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, cijenjeni zamjeniče ministra. Žao mi je, nema kolege Milinkovića s nama, a vjerojatno da je tu onda bi on rekao da je još jedno od tih ludila što se vode tiče u flašama da ta voda košta više ili barem jednako u najboljem slučaju kao recimo litra mlijeka, litra te vode, i više, što je meni potpuno neshvatljivo. Ali da se vratimo sada na na ovu temu. Dakle, voda je jedna od stvari s kojima se mi u Hrvatskoj volimo hvaliti da je imamo puno, da nam je zdrava. Iako tu moramo biti realni, sjetiti se malo kad smo pregovarali o članstvu u EU onda su neke njihove analize pokazale da to nije svuda u Hrvatskoj nažalost takva situacija, da građani nemaju pristup baš tako čistoj i tako pitkoj vodi kao što mi to volimo misliti. Mi smo čak dobili neke odgode do 2020. ako se ne varam da se u tom smislu u nekim dijelovima Hrvatske situacija popravi. Međutim, ono što je činjenica bez obzira na to je da je voda izrazito važan resurs i mi naravno podržavamo sve ono što ide u smjeru zaštite te naše vode i tog našeg resursa s jedne strane ali i nas potrošača građana koji tu vodu pijemo s druge strane. To je element koji ne treba zanemariti u cijeloj priči. U ovom zakonu prvenstveno se radi o zaštiti od radioaktivnih tvari i u tom smislu operativno je vrlo važan dio zakona to praćenje parametara u vodi za ljudsku potrošnju i donošenje plana praćenja tih parametara koji se mora donijeti po ovom zakonu 2 mjeseca prije početka kalendarske godine, dakle negdje do kraja 10. mjeseca. To uključuje i prikupljanje podataka o samokontroli potencijalnih onečišćivača kao i procjene opasnosti od pojave onečišćivača u vodi. To nam se čini da su važni dijelovi ovog zakona odnosno ove direktive. Sigurnost vode, spomenuli ste neki od vas, voda će biti i već je izvor i sukoba i ratova i sigurnost vode je sigurno tema o kojoj treba ozbiljno razgovarati i kojoj treba ozbiljno pristupiti. Mi podržavamo sve sve što ide u smjeru pojačane kontrole vode. Postoji cijeli niz načina na koji može doći da zagađenja vode pa tako i radioaktivnim materijalom, podzemne vode, površinske vode, izvori, postrojenja za pročišćavanje i preradu a nažalost u vremenu u kojem živimo niti sabotaže niti terorizam nisu isključena varijanta, nažalost, u vremenima u kojima živimo. A da ne govorim recimo o neadekvatnom zbrinjavanju otpada. Danas ima u jednim dnevnim novinama tekst o tome. Meni se često javljaju ljudi, svi to znate, svi ste se s time susretali. Kupuju se poljoprivredna ili svakojaka zemljišta, najčešće su to poljoprivredna zemljišta i onda na njih tko zna tko, kako bez ikakve kontrole, bez ikakvih pravila zakopava raznorazne vrste otpada, nema nikakve garancije da u tom otpadu nema i radioaktivnog otpada i da to direktno ne ide onda u podzemne vode i ljudima u čaše i u kuće i u slavine i svuda. Posebno je opasna radioaktivnost jer nju nikako građanin ne može prepoznati. Dakle, vi neka zagađenja vode možete sami prepoznati. Možete vidjeti da je došlo do promjene u boji, do promjene u mirisu, do promjene u konzistenciji, do promjene u gustoći ali vi radioaktivnost nemate nikakvu šansu kao građanin, kao potrošač da prepoznate. I u tom smislu je važno da tu onda uskoči država. I to je upravo ono čemu država služi, da uskoči tamo gdje se nitko od nas čak i uz najbolju volju ne može sam pomoći. To je temeljni zadatak države. Jer mi kad pijemo vodu bilo iz slavine, bilo iz bočice mi pretpostavljamo da je ta voda zdravstveno ispravna. I nemamo šansu da to sami provjerimo. Zato to država mora odraditi za nas. Zato mi podržavamo ovaj zakon i nadamo se da će on zaista onda i u primjeni dovesti do veće sigurnosti i većeg na kraju krajeva mira svih nas koji tu vodu pijemo. Hvala. Dražen (HDSSB)** Hvala. Ne slažem se s vama, dodao bih u prilog te teze što ste iznijeli o radioaktivnosti podatak u gradu u kojem ja živim cijeli niz vodovodnih cijevi je salonitnih još ostao. To je iz onih vremena kad je Salonit Vranjic radio te vodovodne cijevi i po cijeloj državi '70-ih i '80-ih godina su tim cijevima rađene rađene magistralne cjevovodi. Dobar dio njih je ostao, ja ne znam gdje sve po Hrvatskoj ali znam u gradu u kojem živim da je većina magistralnih vodovoda salonitnih. Trebate vidjeti kako to izgleda kad se taj salonit spaja recimo na priključak. Onda se jednostavno on otkine, taj komad one prašine i onoga svega što samo ode u taj cjevovod da bi se priključila recimo druga cijev na taj salonitni vod. Nisam primijetio da je u Hrvatskoj općenito ni lokalna samouprava ni razne države uopće postoji ikakva zabrinutost oko toga da hrvatski građani piju vodu iz tih salonitnih vodovodnih cijevi. Bez obzira što ta praksa traje desetljećima mislim da je to jedna tema recimo koja se u ovom kontekstu otvara otvara kao prilično aktualna i o kojoj bi se isplatilo razgovarati. Također sam još nešto htio spomenuti kad je riječ o korištenju vode na 178.sjednici Vlada je donijela odluku je li o dodjeli koncesije privatnoj tvrtci za koncesiju na izvoru Cetine, ta se priča vrtila, to je 40 tisuća kuna jednokratne naknade i iznos dnevnog crpljenja oko 172 litara je dobila tvrtka za koncesijsku naknadu od 200 kuna dnevno. E sad da li je to taj odnos vrijednosti koji mi procjenjujemo za našu vodu koju dajemo privatnom koncesionaru koji to flašira i na 30 godina, nisam baš siguran. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Vrlo kratko. Kolega Đurović slažem se u Zagrebu imamo i u mnogim gradovima i olovnih cijevi i pitanje kakvih sve cijevi tu ima i voda se testira negdje u nekakvom postrojenju za preradu. Šta kod nas dođe, ti kilometri i kilometri dok to dođe kod mene u pipu doma veliko je pitanje zapravo šta dolazi i kakva je to voda, i možemo li se zapravo do kraja u tu vodu pouzdati? U tom smislu je važno da se upravo ovakvi zakoni donose i da Ministarstvo zdravlja bude svjesno toga i da se brinemo jedni o drugima i svim našim sugrađankama i sugrađanima. Mi i dalje tu vodu pijemo. Hvala Bogu kucam u drvo nismo imali u Hrvatskoj nekih većih slučajeva ozbiljnih problema s time, ali to je nešto na čemu treba stalno raditi i stalno se brinuti o tome i stalno pojačavati kvalitetu kako vode same tako i nadzora kvalitete te Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, dobro ste u svojoj raspravi Htjela sam još samo dodati koliko je u stvarnosti važno brinuti se o okolišu, dakle ta sama zaštita okoliša o kojoj se pa recimo počeli smo se brinuti unazad jedno 15, 20 godina počelo se je nešto govoriti. Pa tu spada, kad sad govorimo konkretno o vodi je i zaštita izvorišta, pravilna upotreba pesticida na koji se mnogi bune, a u stvarnosti je ogroman izvor zagađenja, pa zatim odlagališta radioaktivnog materijala, niko ga neće u svojoj blizini treba se skladištit na pravilan način. Sad smo vidjeli, u okolici Karlovca je nađeno nekih čudnovatih 8 boca, bačava, još uvijek ne znamo šta je unutra bila. Ne vjerujem da je to bio neki šećer ili nešto. što je najvažnije to je kontrola vode, dakle i nama u velikim gradovima, dobro se sjećate u Zagrebu ovog incidenta u Vrbanima i nakon toga i kupnja novih stanova trebala bi uz sebe osim ovih certifikata energetskih imati i jedan ja bih rekla certifikat vode koju će ti stanari piti u svojim stanovima. Ja moram priznati da sam ja jednom prilikom to tražila kad je moj sin išao gledao stan pa su me pogledali ono "halo o čemu pričate vi". Ali mislim da bi to u budućnosti bilo jako važno jer zaista i postavljanje tih cijevi, o njima ste i govorili je bitno za kvalitetu vodu. Kad shvatimo u stvarnosti, a shvatit ćemo možda ne mi, ali jednog dana kad je neće biti koliko je bila važna, a možda bi mi trebali biti ti koji ćemo potaknuti to čuvanje i brigu oko vode. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Sumrak, slažem se s vama u potpunosti. Zaista i ja isto mislim da je zaštita okoliša sa posebnim naglaskom zbrinjavanja otpada je temelj zapravo toga da imamo čistu vodu jer sve to što se zbrinjava neadekvatno padne prva kiša i ode dole u vodotokove iz kojih onda mi na kraju crpimo vodu. I to može biti nuklearni otpad ili radioaktivni otpad, to nije smo otpad iz nuklearnih elektrana, dakle cijeli niz djelatnosti proizvodi radioaktivni otpad koji može ići direktno u vodu. To uopće nismo u stanju primijetiti kao građani …/Govornik se ne razumije./… dakle vi sad možete piti i sad tu može biti radioaktivna voda, mi pojma nemamo, dakle nemamo nikakve metode da to znamo. Ona niti ima miris kao takva, niti promjeni boju, ništa. Tu ne možemo znati. Da ne govorim recimo o otpadnim uljima, o raznim tvarima koje se zbrinjavaju neadekvatno i koje onda direktno idu u vodu koju pijemo.

da zapravo smo bogati vodom, a zapravo ta voda ne dolazi do cjelokupnog stanovništva, barem ne onim vodovodnim sustavima kojim bi trebalo dolaziti kontrolirano i gdje bi se kontrolirala kvaliteta vode, i ispravnost itd. Točno je, da evo konkretno mi u Dubrovniku smo na izvoru, jednom od najljepših i najboljih izvora Ombla gdje smo imali vodovod još u 15.stoljeću a da okolna mjesta Dubrovniku još i dan danas nemaju pitku vodu koja bi dolazila vodovodnim sustavom. Da ne spominjem odvodnju, već ste jednim djelom u nekim replikama govorili i o odvodnji. Oborinska odvodnja, da ne spominjemo kanalizacijske sustave koji još uvijek ne da nisu riješeni, nego najveća većina nema na pravi način adekvatno riješen, pogotovo kad govorimo o primorskim dijelovima Hrvatske, nema adekvatno riješen kanalizacijski sustav pa to onda ide direktno u more, ugrožava dakle i turizam i sve ostalo, ugrožava zdravlje itd. Imali ste situacije gdje po centrima naselja kanalizacija ide preko puta dok se djeca igraju na desetak metara od toga. Dakle, nama je potrebno napraviti jednu jaku strukturu vodnog gospodarstava koja bi doista mogla se kontrolira i kvaliteta vode. Spominjali smo i cijevi, to nije salonit, to je azbest, to je azbest. Dakle imamo azbestne cijevi i sad možemo zamislit koje su posljedice, odnosno koje su sve tu mogućnosti zapravo trovanja ljudi. Dakle tu je još puno posla pred nama, trebat će puno ulagati u vodno gospodarstvo, ali naravno ono može biti i izvor za na neki način dobivanja i dobiti i prihoda iz tog sustava jer to bogatstvo treba iskoristiti. Igor KOlman odgovor na repliku. koliko će nam to u budućnosti pomoći to ćemo tek vidjeti. Ali ono što je sigurno i što sigurno nije predmet spora je da zaista moramo napraviti sustave koji i iskorištavanje i dovodnju i odvodnju vode moraju učiniti apsolutno najkvalitetnijim mogućim s jedne strane, racionalnim s druge strane jel to koje mi gubitke imamo u vodovodnim mrežama u Hrvatskoj to je sramota. U Zagrebu recimo to su nevjerojatne količine vode koje se gube uopće dok dođu prije nego što dođu do potrošača i odvodnje naravno isto kao jednog od načina sprečavanja zagađenja. Što se vas tiče ja za vas nemam straha jer vi imate sreću da ste iz Dubrovnika imate tako agilnog gradonačelnika da je kod vas sve riješeno i bit će riješeno, ali ima puno mjesta u Hrvatskoj gdje to još nije tako. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije.